Državni tajnik u Ministarstvu financija, Zdravko Marić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Nekoliko riječi samo ukratko o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi. Dakle vi znate da kada smo donosili i predlagali Zakon o osobnom identifikacijskom broju, i kasnije tijekom njegove implementacije najavili da se radi, i da zapravo smo cijeli posao na neki način pretvorili u dvije etape ili dvije faze. Prva je bila samo ona prvotna, početna, u smislu dodjeljivanja osobnih identifikacijskih brojeva, a ova druga ujedno i konačna je zapravo informatička povezanost i sustav informatičke razmjene podataka između službenih evidencija, temeljenih na upravo jednoznačnom prepoznavanju osoba putem OIB-a. Upravo u tom kontekstu je zapravo i idu ove predložene izmjene i dopune Zakona o Poreznoj upravi, kako bi se zapravo zakonski regulirala informatička razmjena podataka, koja je na isti način zapravo jedan uvjet i preduvjet kako sam rekao i prethodno za potpunu implementaciju sustava osobnog identifikacijskog broja, koji zapravo možemo reći i je od 1.1.2011. godine. Što se tiče ovih odredbi zakona, odnosno ovih predloženih izmjena i dopuna, ključno što treba naglasiti da se ovim predloženim izmjenama i dopunama predviđa dakle da po usvajanju ovoga zakona zapravo tijela službenih evidencija sklapaju tzv. sporazum o suradnji kao opći akt, a u isto vrijeme i protokol o razmjeni podataka kao detaljni provedbeni provedbeni akt. Naravno sa perspektive ovog zakona, naravno ja mogu govoriti vezano za Poreznu upravu, pa smo u skladu sa tim i u obrazloženju samih izmjena i dopuna predvidjeli i napisali da će za provedbu i implementaciju ovih izmjena biti potrebno osigurati 12 milijuna 250 tisuća kuna, koji je trošak isključivo i samo vezan uz dakle dakle uspostavu troškova središnjeg sustava u poreznoj upravi, odnosno u APIS-u. Međutim isto tako dozvolite mi, baš kada govorim o ovom financijskom aspektu, da isto tako kažemo da ćemo sa ovim sustavom informatičke razmjene podataka između službenih evidencija baš naprotiv ostvariti i značajne uštede, jer mi na ovaj način zamjenjujemo, netko će reći dugotrajnu i na neki način i neučinkovitu razmjenu u smislu papirologije sa jednom vrlo efikasnom i možemo tako reći u realnom vremenu stvarnom razmjenom podataka u elektroničkom obliku. S perspektive Porezne uprave sigurno da je ovo jedna velika, veliki korak naprijed gdje će zapravo službenici, odnosno porezna uprava moći zapravo u terminima sekundi raspolagati sa podacima o imovini pojedinaca, a na taj način zapravo imati mogućnost usporedbe i na neki način bolje evidencije i kontrole samih poreznih prijava i općenito utvrđivanja porezne osnovice, ono što smo rekli od početka da se na kvalitetan način zapravo uspoređuju podaci o imovini sa podacima o primanjima. Isto tako dozvolite mi samo kratko da kažem, dakle da u ovom izmjenama i dopunama smo napravili i niz nekih drugih izmjena koji su ja bih rekao čisto nomotehničke naravi, obzirom da naravno ne samo sa uvođenjem osobnog identifikacijskog broja, nego od zadnjih izmjena i dopuna Zakona o Poreznoj upravi, sva ovlaštenja i svi dodatni poslovi koji su u djelokrugu Porezne uprave su sada pobliže propisani ovim izmjenama i dopunama. Hvala lijepa. Hvala. Odbor za financije i državni proračun, zakonodavstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa eto ja moram na samom početku reći da unatoč najavama ministra financija Ivana Šukera da će se OIB u punoj snazi, da će on u punoj snazi profunkcionirati znači sa 1.1.2011. godine, to se ipak nije dogodilo. Vidjeli smo iz uvodnog izlaganja državnog tajnika, znači da što se tiče primjene OIB-a Porezna uprava je odradila svoj posao, to je ta prva faza posla, koja znači da su svi građani i pravne osobe u Republici Hrvatskoj dobili osobni identifikacijski broj, međutim sada prethodi ona druga faza, koja je daleko važnija i koja će po meni zahtijevati daleko više vremena nego ova prva, a eto za ovu prvu fazu, znači samo za dodjelu tog broja trebale su nam dvije godine. Što se tiče uvođenja OIB-a on svakako će biti, odnosno jedan je od glavnih elemenata i u borbi protiv korupcije. gdje će Porezna uprava se pojaviti kao koordinacijsko tijelo, i gdje će ustvari se umrežiti, odnosno gdje će razmjenjivati podatke sa drugim javnopravnim tijelima, ja ovdje vidim cijeli niz problema, odnosno smatram da te aktivnosti neće baš ići glatko i neće ići onim tempom kako je to zamišljeno u Ministarstvu financija. Kada govorimo o javnopravnim tijelima sa kojima bi se znači trebala povezati Porezna uprava, kao centralno koordinacijsko tijelo, onda tu prije svega mislimo na trgovačke sudove, zatim mislimo na općinske sudove, odnosno zemljišno-knjižne odjele gdje se vode podaci o vlasništvu, tu mislimo također i na evidencije kojima raspolažu MUP, odnosno evidencije u trgovačkim sudovima vezano uz vrijednosne papire, jer znamo da javnopravna tijela kao što su npr. gruntovnica, oni znači imaju podatke o vlasništvu nekretnina, MUP ima podatke o vlasništvu pokretnina, odnosno osobnih automobila, plovila i drugih motornih vozila, i znači sav taj posao potrebno je odraditi i pitanje je samo kako se evidencije kojima raspolažu ova ostala javno-pravna tijela. Znači, tek onog momenta kad se steknu svi ti uvjeti i kad konačno znači javno-pravna tijela se povežu sa poreznom upravom kao tim centar i koordinacijsko tijelo u tom momentu možemo reći da je postignut znači onaj pravi, onaj ustvari očekivani efekt od OIB-a, a to je znači da se u poreznoj upravi konačno će se nalaziti podaci o imovini svih građana RH. Isto tako ja ovdje moram naglasiti da je porezna uprava znači i prije uvođenja OIB-a, odnosno prije izmjena ovog Zakona o poreznoj upravi isto tako imala instrumente, odnosno mogla je ako je to naravno htjela i pitanje je koliko je to ustvari i činila, vršiti provjeru određenih podataka, odnosno mogla je prilikom podnošenja godišnjih poreznih prijava, ali isto tako i tijekom godine, mogla je znači provjeravati, uspoređivati podatke o svim oporezivim i neoporezivim primicima građana RH, znači poreznih obveznika. I isto tako imala je podatke o imovini koju su ti građani tijekom poreznog razdoblja stekli. Naime, o čemu se radi? U poreznoj upravi vodi se evidencija znači o nekretninama koje tijekom godine steknu građani RH, odnosno porezni obveznici u tzv. rabljenim nekretninama. Znamo da ne postoje podaci o novim nekretninama budući da nabava novih nekretnina podliježe obvezi plaćanja PDV-a pa se podaci nalaze u gruntovnici. Isto tako porezna uprava imala je podatke o prometu rabljenih vozila budući da vrši … i naplatu od tog poreza i nije imala jedino podatke o nabavci novih motornih vozila. Međutim, tijekom godine porezna uprava je mogla i to se i činilo u pojedinim područnim uredima, ali po mojoj procjeni ne dovoljno, tražiti upravo podatke od AFIS-a što je gospodin državni tajnik spomenuo koji u biti čini informatičku podršku porezne uprave i u tim ispisima moglo se vidjeti koji građani su tijekom tog poreznog razdoblja stekli koju imovinu. Da li je već riječ o nekretninama ili o pokretninama. I to ne samo da je porezna uprava mogla nego ona je to bila obavezna temeljem čl. 63. Zakona o porezu na dohodak. Isto tako temeljem znači postojećeg Zakona o porezu na dohodak, temeljem svojih evidencija kojima raspolaže o imovini poreznih obveznika porezna uprava je isto tako bila dužna još od 2001. godine ustrojiti imovinske kartice. Što to znači? To znači da u tim imovinskim karticama svih građana RH mogli su se naći, odnosno trebali su se naći, podaci o svim prihodima, odnosno o oporezivim i neoporezivim dohocima koje imaju građani koji su se stekli tijekom godine, a isto tako i podaci o imovini svakog tog građanina, odnosno poreznog obveznika. I porezna uprava je bila dužna temeljem važećeg Zakona o porezu na dohodak uspoređivati znači tako prijavljene dohotke uspoređivati sa podacima o nabavljenoj pokretnoj i nepokretnoj imovini i u slučaju ako se utvrdi da porezni obveznik nema pokriće u svojim znači dohocima za nabavku te imovine onda se otvara porezni postupak gdje se u poreznom postupku utvrđuje činjenično stanje i u svakom slučaju ako se utvrdi da je znači imovina poreznog obveznika daleko veća od njegovog prijavljenog dohotka u tom slučaju se porezni obveznik mora podnijeti godišnju poreznu prijavu, utvrđuje se znači porezna obveza na način da se ona utvrđuje kao razlika između dohotka koji je porezni obveznik ostvario i imovine koju je stekao i tu se onda na tu razliku plaća porez. Ja moram reći da što se tiče znači te obaveze iz tog članka 63. Zakona o porezu na dohodak da porezna uprava nije mnogo učinila, a moglo se. Jedan od razloga svakako je i taj, to govorim iz iskustva, da su dolazile liste u pojedine područne urede gdje se vidjelo točno i znalo se je, pogotovo u manjim mjestima, tko je vlasnik skupocjenih automobila, tko ima velike nekretnine, tko je stekao ne znam apartman, međutim pojedinci su bili amnestirani od toga. Kod pojedinih znači građana koji su stjecali imovinu velike vrijednosti, koji su prijavljivali u poreznu upravu istovremeno vrlo male dohotke ili nikakve dohotke nije se išlo u postupak utvrđivanja činjenica koje su bitne za oporezivanje i koje su propisane Općim poreznim zakonom. I zato upravo ovo uvođenje OIB-a gdje ćemo sad na jednom mjestu imati opet sve podatke o imovini poreznog obveznika i njegovim dohocima ono će imati ustvari svoj smisao samo onda ako će se zaista za za svakog pojedinog obveznika gdje se utvrdi da postoji taj nesrazmjer i da postoje osnove da se ide u procjenu, odnosno u utvrđivanje nove porezne osnovice, jedino na taj način znači OIB će imati svoj smisao. Ako ćemo raditi kao dosada, velim imali smo mogućnosti i sada to raditi, a nismo radili, onda znači OIB ne može biti nikako to moćno sredstvo u borbi protiv I to je ono u čemu ja vidim na neki način opasnost i bojim se da će politika opet na neki način utjecati na provođenje postupka što se tiče u poreznoj upravi. Želim nešto reći još i sljedeće: porezna uprava prije svega kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija to znamo da njezin osnovni zadatak znači zaduženje i napad na porezni prihod, a prije svega prihoda proračuna, poreza i doprinosa. Međutim, mi danas u poreznoj upravi, referenti koji rade, koji su glavne i ključne znači osobe koje gledaju porezne prijave i koje vode porezno-pravni postupak nažalost zbog određenih posebnih propisa koje im nameće određene druge poslove naprosto nemaju nažalost vremena posvetiti se onim poslovima koji su itekako bitni i gdje bi se moglo naći itekako velikih prihoda za državni proračun. Ja ću iznijeti samo eto par primjera što se događa u poreznoj upravi. Da li možete zamisliti da referenti u poreznoj upravi u manjim npr. ispostavama koji imaju možda 30-ak ljudi godišnje imaju po 6 tisuća predmeta koje dobivaju od MUP-a, to su zahtjevi znači za naplatu troškova postupka od 120 kuna? To je znači posao koji porezna uprava radi jer je taj posao njoj nametnut temeljem posebnog zakona. Znači, MUP naplaćuje svoju kaznu, a trošak postupka od 120 kuna ide u poreznu upravu. Znači, referent u ispostavi mora zadužiti taj iznos, mora znači poslati opomenu tom građaninu koji je znači načinio taj prometni prekršaj, mora provoditi postupak ovrhe za 120 kuna. Ja mislim da samo otvaranje tog predmeta i sam posao koji referent to radi naprosto je daleko više vrijedi nego tih 120 kuna. Kažem, u manjim ispostavama, ispostavama sam rekla, oko 6 tisuća predmeta, a to su vam gomile predmeta koje stoje i koje referenti trebaju trebaju riješiti. Isto tako, nije samo riječ o troškovima postupka MUP-a, riječ je isto tako i o troškovima prekršajnog postupka do 500 kuna koji temeljem posebnog zakona mora isto tako naplaćivati porezna uprava, i za tog građanina koji nije porezni obveznik znači provoditi opet poseban postupak ovrhe je daleko lakši slučaj, ako je riječ o poreznom obvezniku koji već ima nekakav porezni dug, onda tom dugu samo pripisujete te troškove, ali najvećim dijelom je riječ o građanima koji nisu ni obrtnici ni samostalne djelatnosti, koji znači uopće nisu porezni obveznici nego za takvog građanina vi sada morate otvarati predmet za 120 ili za 500 kuna. Moram reći još nešto, tijekom 2003. godine porezna uprava je preuzela od Zavoda za mirovinsko osiguranje i Zavoda za zdravstveno osiguranje poslove zaduženja i naplate doprinosa. Ja moram reći da sve ono što u ovoj državi se naplaćuje i za što se zadužuje svi ti poslove koji ne znaju kome bi se dalo, svi ti poslovi gdje bi se trebalo na neki način neka služba rasteretiti dolaze u poreznu upravu i ovdje sa punom odgovornošću tvrdim da 2003. godine kada su preuzeti navedeni poslovi da je u evidencijama tih Zavoda zatečen totalni kaos i što je najtragičnije svi djelatnici zavoda za mirovinsko i zdravstveno koji su radili na tim poslovima, a radi se znači o poslovima zaduživanja i naplate doprinosa jer to je najveći dio posla koji se obavlja u tim Zavodima preneseni su u poreznu upravu, Porezna uprava nije primila niti jednog djelatnika ali ti isti ljudi su i dalje ostali raditi u tim Zavodima. I ono što se sada događa opet, opet porezna uprava mora zbog toga što te službe uopće nisu vodili računa o tome da se doprinosi kao važan izvor prihoda državnog proračuna, da se naplate jer je trebalo pogledati postupak ovrhe pri sudovima, jer nisu imali svoju samostalnu službu naplate, službenici Porezne uprave moraju od 2003. godine rješavati tisuće predmeta zastare doprinosa. Moram reći da su zastarni rokovi 5 godina i relativni 10, apsolutni i žalosno je da navedeni zavodi sa toliko ljudi koji su imali i koji su primali za ovih 7 godina, nisu bili u stanju naplatiti svoje doprinose. Isto tako htjela bih još samo na kraju reći, što se tiče ovih 8 što sam rekla na početku vezano za primjenu OIB-a bojim se znači da će na neki način bez obzira što će porezna uprava imati sve te podatke o imovini poreznih obveznika i što bi na neki način trebalo olakšati rad porezne uprave, upravo iz tih razloga ako ćemo imati te podatke o imovini, znači na neki način moći ćemo pravednije raspodijeliti porezni teret, u tom smislu to se nije očito radilo, pa se znači samo pod rekla bih nadzor porezne uprave dolazili oni porezni obveznici koji nisu baš imali političku zaštitu, a bojim se da uvođenjem OIB-a ako se nešto ne promijeni, da ćemo ostati na istom. Eto, u svakom slučaju Klub zastupnika SDP-a će podržati donošenje ovog zakona i mislimo da treba što je prije zaživjeti prava uloga OIB-a. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. U ime Kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Ja ću se odmah na ovu posljednju rečenicu kolegice zastupnice iz SDP-a nastaviti. U svakom slučaju prijedlog ovoga Zakona i Klub HDSSB-a će podržati isključivo u dobroj vjeri i nadi da će doći do reda napokon u poreznoj politici, u plaćanju poreza i doprinosa u Republici Hrvatskoj, da će nestati tzv. politička zaštita onih koji su do sada do sada mogli tu političku zaštitu koristiti da prolongiraju ili pak ne plaćaju svoju poreznu pristojbu. Ja shvaćam da su teška vremena za gospodarstvo, shvaćam za poslovanje firmi i tvrtki također su potrebna obrtna sredstva, pa onda porezna obveza se može u u dogovoru sa poreznom upravom a toga ima, to svi znamo i možda prolongirati ili platiti u nekim obročnim ratama, ali da se ipak na kraju podmiri. neću navoditi imena tvrtki i firmi koje su dužne više milijunske iznose poreznoj upravi, a pogotovo

To vi gospodine državni tajniče ja se nadam da znate, kao što znam i ja i kao što zna veliki broj građana Republike Hrvatske, pogotovo građani u u jedinicama lokalne samouprave gdje ti porezni dužnici, veliki porezni dužnici žive. Jasno da ovrhe stižu za one koje prijavi MUP dakle u iznosu od 120 kuna, da nastaje problem ukoliko ne platite struju za jedno kućanstvo, za relativno mali iznos u odnosu na ove višemilijunske iznose koje neki porezni koje neki porezni obveznici pod političkom zaštitom ne plaćaju ili pak prekršajni postupak čiji trošak je 500 kuna, a također se pokreće zbog naplate a u svezi određenih prekršaja koje su građani, fizička lica napravili. Dakle, u dobroj vjeri i nadi da će se sve to skupa izbjeći da će napokon doći do reda, u u naplati poreza i doprinosa, vjerujem da će ovo umrežavanje kako je ovdje navedeno, a nastalo nakon uvođenja evidencije temeljem dva dokumenta. Dakle, jedan je sporazum o suradnji sa javno pravnim tijelima, i drugi je protokol o razmjeni podataka između javno pravnih tijela i Porezne uprave. Za ove potrebe u Državnom proračunu je potrebno osigurati dodatna sredstva u visini 11 milijuna i 250 tisuća kuna kako to piše na stranici 3. ovoga Zakonskog prijedloga ocjena i izvori potrebnih sredstava za provođenje Zakona. Ja se nadam gospodine državni tajniče da u ovih 11 milijuna i 250 tisuća kuna koji su predviđeni za uspostavu elektroničkog sustava razmjene podataka između porezne uprave i javno-pravnih tijela, zatim što se odnosi dakle na implementaciju sustava imovinske kartice, funkcionalni zahtjevi, zatim na poslovne an analize i dizajn arhitekturu, razvoj programske podrške, testiranje sustava i produkcija da neće biti od tih 11 milijuna i 250 tisuća kuna neće biti puno, nadam se nimalo potrebno izdvojiti za tzv. intelektualne usluge. Jer sam uvjeren da Porezna uprava i Ministarstvo financija raspolažu sa sasvim doraslim, izvrsnim i educiranim kadrom koji to može u okviru ovih novaca koje su predviđene u državnom proračunu za ove potrebe izvršiti bez davanja novaca za intelektualne usluge nekome sa strane. Da ne bi opet bilo samo zbog toga da ne bi bilo sumnji u rasipanje novaca naših poreznih obveznika. To govorim stoga što je ipak jedan primjer koji građani Slavonskog Broda već mjesecima pričaju pričaju a to je da POrezna uprava u Slavonskom Brodu radi u unajmljenom prostoru koji mjesečno plaća država i porezni obveznici, obveznici, ajmo godišnje oko tri milijuna kuna. Najam POrezne uprave prostora tri milijuna godišnje u Slavonskom Brodu prihvatnog najmodavca. Ugovor je potpisan između Porezne uprave i tog privatnog najmodavca na 10 godina. To je gospodine državni tajniče 30 milijuna kuna. Ja vjerujem da se za 30 milijuna kuna mogla napraviti zgrada Porezne uprave u Slavonskom Brodu ili bilo gdje drugdje, a za 4 godine plaćanja toga najma moglo se uštediti uspostava električkog sustava razmjene podataka između POrezne uprave i javno-pravnih tijela jer 4 put 3 milijuna je 12 milijuna kuna. Zbog toga kada smo donosili druge zakone koji su bili prošli tjedan na klupama i kada se govorilo o uštedama, spajanja razno-raznih zavoda, agencija itd. reklo bi se narodni evo ovdje na narodnom našem jeziku "Na mostu dobio, na ćupriji izgubio" evo ovdje izdvaja se novih 11 milijuna 250 tisuća kuna za provedbu za provedbu ovoga zakonskoga prijedloga. Nadalje, evidencija o OIB-u, te podaci o imovini dostupnih putem povezanosti POrezne uprave s ostalim javno-pravnim tijelima koje vode službene evidencije o imovini osoba. To je kako ste rekli sami, zapravo druga faza o implementacije OIB-a u one svrhe kako je to i zamišljeno, dakle uspostavom OIB-a. Dakle, druga faza primjene osobnog identifikacijskog broja. Pa se u neku ruku pitam, jeli to ujedno i put i način da za nove zakonske prijedloge u svezi novih poreznih davanja koji će uslijediti putem sređivanja evidencije o imovini fizičkih lica i pravnih osoba u RH. Dakle, sa povećanom povećanom obuhvaćenošću poreznih obveza fizičkih lica na zgrade, kuće, vikendice, kuće za odmor, zemljišta itd. dakle kada sada to uredimo i sredimo hoće li uslijediti novi zakonski prijedlozi o kojima se šuška

evidencije OIB-a u kojemu je jasno putem javno-pravnih osoba uvezana linkom i imovina pokretnine, nekretnine itd. svih građana RH i pravnih osoba u RH. Jasno da u svakoj državi mora vladati porezni red. Jasno da svi moraju poštovani Zakon o porezu i doprinosima. Nažalost, to sada nije slučaj. A u vjeri, s obzirom da vam vjerujem gospodine državni tajniče, da će doći do reda i da neće biti političke zaštite i utjecaja putem neću reći utajom poreza, ali dugovanja za porez i doprinose evo HDSSB će dati svoj prilog u tome da će dići ruku za ovaj vaš zakonski prijedlog. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HDZ-a gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa kao što smo već čuli i klub SDP-a i klub HDSSB-a podržat će donošenje ovog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o POreznoj upravi, a što će svakako učiniti i klub HDZ-a jer se ovim zakonom samo zakonski regulira informatička razmjena podataka između tijela javne uprave i POrezne uprave. Time Porezna uprava postaje centralno mjesto razmjene podataka i postaje glavna baza podataka. Ovdje smo čuli jednu kritiku od kolegice Čavlović da je Vlada obećala da će puna primjena OIB-a stupiti na snagu 1.1.2011. a da se to nije dogodilo. kolegice Čavlović ne može se ni dogoditi nešto kada nije došlo vrijeme toga. Znači od 1.1.2011. bit će puna primjena OIB-a. Isto tak ulaskom u EU, RH će biti obvezna razmjenjivati informacije i davati podatke drugim zemljama članicama EU, a ovim se zakonom proširuje i djelokrug Porezne uprave i na taj dio. informatička razmjena podataka se zapravo temelji na dva akta temeljna, Sporazum o suradnji i Protokol o razmjeni podataka. Ovo će sigurno pridonijeti, primjena ovog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi učinkovitosti porezne uprave, ažurnosti porezne uprave jer će u svakom momentu raspolagati sa imovinskim stanjem svakog pojedinca i svake osobe i fizičke i pravne osobe, a i tako moći istodobno uspoređivati i promjene imovinskog stanja i provjeravati i prijave za poreznu osnovicu, a isto tako i provjeravati ispunjuje li svaki pojedinac, i fizička i pravna osoba, svoje zakonske propisane obveze, porezne obveze. Kad smo kod poreznih obveza napomenuo bih da svim onima kojima je na zakonski način obračunata porezna obveza nema nitko pravo neplatiti takvu poreznu obvezu nikada nije bila potrebnija financijska disciplina nego danas u ovo teško ekonomsko vrijeme, u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji. Razumijevajući sve probleme i poduzetnika i gospodarstva i nelikvidnost poslovnih subjekata i visinu kamatnih stopa, nemogućnost kreditiranja što se sve odražava u konačnici na neizmirenje, redovito neizmirenje poreznih obveza. Ipak apeliram da se pronađe načina da bar nijedna pravna osoba ne može isplaćivati dobit dok ne potvrdi da ima sve podmirene obveze prema svojim dobavljačima, sve obveze prema državi, ali i sve obveze prema zaposlenicima, najprije mirovinski doprinosi, zdravstveni doprinosi i plaće. Nema nikakvog razloga da ima mogućnosti netko isplatiti sebi akontaciju na dobit ili dobit iz poslovne godine, a da nije isplatio svoje obveze dobavljačima, zaposlenicima i državi. I apeliramo da se pronađe zakonski modul da se ubuduće i takve stvari eliminiraju i to će sigurno pospješiti financijsku disciplinu u Republici Hrvatskoj. Klub HDZ-a podržava donošenje Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o poreznoj upravi. Hvala lijepo. Goran Beus Richembergh. Izvolite. Odmah na početku reći ću da će klub HNS-a i HSU-a podržati ovaj prijedlog zakona i smatramo da se njime uvode neke novine, posve neophodne za funkcioniranje sustava OIB-a, ali također želimo reći da smo nezadovoljni praksom i dijelom stanja koji je vezan za funkcioniranje porezne uprave koji bi svakako bili puno bolji da su se snage Vlade, odnosno ministarstva financija koncentrirale na promjene koje bi onemogućile probleme koji su se dogodili u međuvremenu. Prije svega od toga, od činjenice da čelni čovjek Porezne uprave u Republici Hrvatskoj nije izabran sukladno zakonu već 6 ili 7 godina. Dakle, mi smo tako hladno prešli preko činjenice da ravnatelj Porezne uprave nije izabran onako kako je zakon naložio, a to je javnim natječajem nego ga je Vlada impostirala imenujući ga paralelno državnim tajnikom. To je jedno nakaradno rješenje kojim je pokrivena jedna pravna praznina, ali svakako nije korektno. Mi ni danas nemamo ravnatelja Porezne uprave koji je izabran javnim natječajem, imamo privremeno rješenje. I tako to već godinama traje. Zašto smo trebali čekati ovaj prijedlog toliko dugo ako smo priču oko OIB-a započeli još prije dvije godine, a posve je bilo jasno da je nju nemoguće finalizirati, nemoguće dovesti na razinu operativne provedivosti bez ovakvih zakonskih rješenja. S druge strane, moramo biti svjesni da ove izmjene ne samo stavljaju Poreznu upravu u fokus dajući joj vrlo visoka ovlaštenja, ali jednako tako pozicionirajući je u sustavu kao jednu od najodgovornijih institucija za očuvanje očuvanje fiskalne stabilnosti države, jer Porezna uprava je ta koja mora brinuti da fiskus pristiže u državni proračun na vrijeme i po zakonu i da bude učinkovita i efikasna u obavljanju poslova iz svog djelokruga, kako kaže ovdje predlagatelj u ovome prijedlogu. Ali ono što mi držimo posebno važnim je da se punom primjenom propisa o osobnom identifikacijskom broju ustanovi jedna platforma koja će omogućiti ne samo kompletan nadzor nad tijekom novca, odnosno u konkretnom slučaju prihoda fizičkih i pravnih osoba, nego koja će uspostaviti također konačno i sustav koji će biti iskoristiv u reformi socijalnih davanja. Naime, bez ovoga mi doista ne možemo govoriti o efikasnoj primjeni rješenja tzv. imovinskog ili prihodovnog cenzusa i mi danas imamo jednu situaciju koja je potpuno neodrživa da nam ogroman dio javnih prihoda iz državnog proračuna odlazi na socijalne transfere, a nitko, ama baš nitko ne može garantirati da oni odlaze doista onome tko ih i zavređuje, odnosno kojemu pripada izvorno zakonsko pravo jer gotovo u svakome segmentu otvara se pitanje da li postoje zlouporabe. Vrlo je važno spriječiti one bizarne situacije, a to se može primjenom Zakona o OIB-u i Zakona koji koji je pred nama, da vam osoba dolazi u automobilu skupljem od 150 tisuća eura uzeti svoju naknadu na Zavod za zapošljavanje. Možda je to tek jedna slika, ima ih više. Mi znamo vrlo dobro da sredstva iz državnog proračuna namijenjena socijalnim transferima koriste i ljudi koji uopće nemaju pravo na to, koji su i državljanstvo zadržali ili stekli samo isključivo da bi koristili ta prava npr. Primjena Primjena ovoga zakona mora biti poštena i potpuno i do kraja provedena, ali da bi se osiguralo da neće doći do zlouporaba mi moramo dobro promisliti stvarnu ulogu Porezne uprave u našemu sustavu. Ona je iznimno važna, ona je nezaobilazna i moramo se potruditi, to je naša odgovornost svih onih koje nazivamo poreznom elitom, da Porezna uprava prestane biti sredstvo za obračun s nekim neistomišljenicima, suparnicima ili nešto slično tome. Nije tome davno vrijeme, da smo u gradskim nekim vijećima slušali podatke dobivene iz Porezne uprave o određenim ljudima kako bi ih se na ovaj ili onaj način kompromitiralo, a radi se zapravo o manipuliranim podacima koji uopće izvađeni iz konteksta ne izgledaju onako kao što stvarno jesu. A s druge strane, Ministarstvo financija se potrudila da svaki i najmanji upit potpuno benigan upit o tome da li je netko platio porez pretvori u poreznu tajnu. Ne može biti informacija o tome da li je najbolje plaćeni nogometaš u Hrvatskoj platio porez ili ne porez na taj. Može biti koliko ga je platio, ali ne da li ga je platio jer to je jedno od važnijih pitanja. A nama se ovdje podsmjehivalo i praktički rugalo time što svaki naš upit na tu temu bio je proglašavan poreznom tajnom i tu smo gdje smo da se recimo u toj djelatnosti obrće ogroman novac kojega država nije oporezovala. Iznimno je važno da porezna uprava ne bude poluga za političke pritiske kao što se to recimo ovih dana događa u slučaju HRT-a gdje se prijeti blokadom računa i prisilnom naplatom onog dijela dugovanja starog oko 12 godina za kojega se uopće ne zna da li je otišao u zastaru ili ne, ali se zna vrlo dobro što danas znači za upravu Hrvatske radio televizije takva vrsta prijetnji. Ne smije se dogoditi da bilo tko u Poreznoj upravi primjenjujući ovaj Zakon koristi polugu pritiska političkoga predznaka. Zato je iznimno važno da prvi čovjek Porezne uprave bude izabran po zakonu na transparentnom javnom natječaju. Jer ako nemamo prvog čovjeka Porezne uprave izabranog tako, onda postavlja se pitanje što je tek unutra. A mi znademo gdje nam je dugogodišnji šef Porezne uprave. Eno ga u Remetincu! Da bismo uspostavili vjerodostojan, efikasan sustav pardon ispričavam se lapsus, lapsus. Šef porezne uprave nije u Remetincu. Ja se ispričavam. Radi se o šefu carinske uprave. Ali moramo učiniti sve da porezna uprava bude i ostane profesionalni servis kojim će se jamčiti poštivanje svih propisa o obvezama plaćanja u razno u razno raznim formama, prema različitim zakonima koji definiraju poreze i davanja prema javnim budžetima. I to je sve. Ovaj sustav koji gradimo izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi omogućit će sigurno u konačnici sužavanje prostora korupcije, tu nema nikakve dvojbe. Jer što se učini transparentnijim postupak, odnosno tijek samoga novca, ostvarenje prihoda to je šansa za funkcioniranje dijela sive ekonomije, za funkcioniranje onoga što zovemo prljavim novcem odnosno njegovim pranjem sve manja. I u tom smislu pozdravili smo i uvođenje OIB-a, a isto tako pozdravljamo i operacionalizaciju ovih elemenata koji poreznu upravu stavljaju u fokus čitavog sustava provođenja, dakle novog modela praćenja svih prihoda građana u Republici Hrvatskoj. Čini nam se da je to iznimno važno kako bi država mogla na temelju toga također, dakle izgraditi platformu kojom će efikasnije provoditi svoju socijalnu politiku kako se ne bi događalo ono što je do sad bio slučaj da dio sredstava namijenjenih socijalnim transferima ne završi kod onih koji doista zaslužuju i kojima pripada po zakonu, nego kod onih koji su se tog prava domogli muljanjem muljanjem i prikazivanjem lažnih podataka. U tom smislu klub HNS-a, HSU-a podržava Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o poreznoj upravi. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava, gospođa zastupnica Nevenka Majdenić.

proizlazi s obzirom da je u posljednjih nekoliko godina došlo do značajnih promjena u gospodarskom, društvenom pravnom životu i okruženju, ali i u potrebi prilagodbe našeg zakonodavstva pravnoj stečevini Europske unije čime se bitno mijenja uloga, sadržaj i opseg poslova, te djelokrug rada Porezne uprave. Nadalje, uvođenjem osobnog identifikacijskog broja, a temeljem Zakona o osobnom identifikacijskom broju na Poreznu upravu prešla je obveza vođenja određenih poslova vezana za OIB i slijedom toga trebalo je u novi Zakon o poreznoj upravi kao temeljne poslove propisati i poslove koji se odnose na određivanje i dodjeljivanje OIB-a, izdavanje potvrde o OIB-u, vođenje evidencije osobnih identifikacijskih brojeva, te podnošenje prekršajnih prijava i vođenje prekršajnih postupaka zbog provedbe propisa provedbe propisa o OIB-u. Naravno da bi mogla obavljati ove nove poslove Porezna uprava mora uspostaviti s drugim javno-pravnim tijelima sustav elektroničkog pristupa podacima i razmjenu u vrlo kratkom vremenu. Na taj način se zaista omogućava poreznoj upravi vođenje evidencije o OIB-u, odnosno na jednom mjestu u Poreznoj upravi stvara se baza podataka o svim osobama, o njihovom vlasništvu, imovini, nekretninama, vozilima, plovilima i slično. I stalnim usklađenjem točnih podataka i ažurnim vođenjem, promjenama osobama i njihovom vlasništvu omogućava se pravilno utvrđivanje porezne osnovice, ravnomjerno terećenje poreznih obveznika i kontrola izvršenja njihovih poreznih obveza, a to i nam je svima zaista stalo i za to se svi zalažemo. S druge strane važno je također propisati obvezu nadležnih javno-pravnih tijela na dostavu potrebitih identifikacijskih podataka o osobama Poreznoj upravi radi upisa u evidenciju o OIB-u, te radi stalnog ažuriranja evidencije jer razmjenom podataka za potrebe poreznih obveznika i stvaranjem ažurne baze podataka o svakoj osobi provodi se i oživljava smisao i sistem uvođenja OIB-a. Podatke iz evidencije OIB-a koja se vodi kod porezne uprave mogu koristiti dakle i sva druga, moći će koristiti i druga sva javno-pravna tijela putem elektroničke razmjene podataka. Ali ono što je važno da to bude uz uvjet da se potpišu ta dva dokumenta i to Sporazum o suradnji i Protokol o razmjeni podataka. I ovim dokumentima propisat će se, dakle uvjeti pod kojim javno-pravna tijela mogu koristiti podatke iz evidencije, a potpisom na njima jamče da neće doći do neovlaštenog korištenja i zlouporabe podataka i otkrivanja porezne tajne. I konačno, u konačnici ove izmjene Zakona o Poreznoj upravi omogućuju i međunarodnu razmjenu podataka, što će biti i obveza Porezne uprave ulaskom Hrvatske u Zaista smatram da će ovaj zakon omogućiti Poreznoj upravi da bude učinkovita, efikasno obavljanje poslova, da osigura jednak tretman poreznih obveznika i ravnomjeran raspored poreznog tereta, što će doprinijeti pravnoj sigurnosti građana i jačanju njihova povjerenja u državnu vlast. I zbog toga podržavam donošenje ovih zakonskih promjena. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Za ovaj zakon bi se onako slikovito moglo reći da je to mali zakon, obzirom na to da sadrži 10-ak članaka, međutim istovremeno on bi trebao predstavljati jedan veliki korak, ja ću reći gotovo revolucionaran u poreznom tretmanu hrvatskih građana. Suštinu ovog zakona predstavlja stavljanje u funkciju OIB-a. Naime dosad u ovoj prvoj fazi izvršeno je dodjeljivanje OIB-a hrvatskim građanima i pravnim osobama, a ovim izmjenama i dopunama započinje zapravo ta druga faza implementacija OIB-a u praksi kroz elektroničko umrežavanje tijela koja vode službene evidencije. Ovim izmjenama i dopunama Porezna uprava će postati središnje koordinacijsko tijelo gdje bi se trebalo kroz povezivanje Porezne uprave sa svim ovim javnopravnim tijelima, koja vode službene evidencije o imovini, dakle prije svega sa gruntovnicom, policijskom upravom, trgovačkim sudom, dakle trebao bi se osigurati uvid u cjelokupnu imovinu pravnih i fizičkih osoba od zemljišta i objekata, preko automobila, plovila i letjelica, do eto udjela i dionica. Razmjena podataka obavljala bi se temeljem sklopljenog sporazuma o suradnji i protokola o razmjeni podataka. Nakon ovog umrežavanja, Porezna uprava će raspolagati svim podacima potrebnim za provjeru ispunjavanja poreznih obveza, i ovo bi trebalo omogućiti Poreznoj upravi punu efikasnost u obavljanju poslova poreznog nadzora, a to pak bi to konačno trebalo rezultirati ravnomjernim rasporedom poreznog tereta među hrvatskim građanima, u skladu sa poznatim ustavnim načelom koje kaže da svatko doprinosi, odnosno svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova u skladu sa svojim gospodarskim, odnosno materijalnim mogućnostima. Znamo na žalost da do sada to nije bilo tako, da je porezni teret bio nepravedno raspoređen, jer se u Hrvatskoj neusporedivo više oporezivao rad, a vrlo oskudno se oporezivala imovina, čime se zapravo grubo ignorirala činjenica da su pojedinci u posljednjih 20-ak godina u Hrvatskoj stekli ogromnu imovinu, velikim dijelom upravo neplaćanjem rada. Zato ovaj zakon rekla sam uvodno ima i tu jednu, gotovo bismo mogli reći povijesnu dimenziju, i zato taj zakon treba podržati. Važna pretpostavka za efikasno funkcioniranje cijelog ovog sustava je sređenost evidencija o imovini, u javnopravnim tijelima. Na žalost znamo kako to izgleda još uvijek, evo ovoga trenutka primjerice u gruntovnici, unatoč velikim financijskim ulaganjima i unatoč velikim naporima da se stanje sredi. Dakle još će zapravo puno vode proteći prije nego što ovaj zakon bude u punom efektu. Dalje za OIB se voli reći da je važan i snažan antikorupcijski alat. Međutim veliki ograničavajući faktor postizanja pune efikasnosti ovog alata mogao bi i dalje biti institut porezne tajne, dakle nešto slično kao što je slučaj sa bankarskom tajnom. Naime i do sada je Porezna uprava vrlo precizno znala koji poslodavci uplaćuju doprinose svojim zaposlenicima, a koji to ne čine. Međutim porezna uprava se postavljala doslovno kao pravi birokratski bedem, a da sama zapravo nije poduzimala da se ova negativna pojava suzbije. Tako su radnici bili i još uvijek jesu bez svojih pristanaka zapravo najveći kreditori tvrtkama u kojima rade, koje nitko ne štiti. Neisplata plaća i neplaćanje doprinosa u Hrvatskoj je masovna pojava. Upravo iz, velikim dijelom iz razloga što Porezna uprava nije poduzimala mjere iz svoje nadležnosti, dapače dozvoljavale su se i prolongacije obveza, i zatvaralo se oči do zastare, sve radi čuvanja socijalnog mira ili pak radi klijentelističkog pogodovanja. Velik problem je što se nisu na vrijeme pokretali i stečajevi, dakle u trenutku kad su bili ispunjeni formalni uvjeti za to, iako imamo zapravo predviđene i zakonske sankcije za nepokretanje stečaja u pravo vrijeme. U najvećem broju slučajeva stečaj se pokretao kad je već sva imovina pravne osobe bila rastočena, i to je osnovni razlog zašto u Hrvatskoj gotovo da i nemamo slučajeva preustroja, dakle stečaja sa preustrojem, nego gotovo svi stečajevi završavaju likvidacijom, jer nema imovine. Tako radnici koji su godinama ulagali svoj rad u stvaranje te i takve imovine, ostaju bez ičega i bez ikakve mogućnosti naplate. Ali vratimo se ovom prijedlogu zakona. Htjela bih zaključno reći jednu opasku. Rekla bih daje OIB zapravo jedan dobar hardver. Za punu efikasnost cijelog sustava poreznog nadzora, potreban je, znamo to svi, i dobar softver, a taj softver je politička volja. Ne bude li pomaka u tome, dakle ne bude li prave političke volje, i priča o OIB-u kao efikasnom antikorupcijskom alatu postati će mrtvo slovo na papiru. Hvala lijepo. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo, kolegice i kolege, gospodine potpredsjedniče. Kad govorimo o ovom zakonu, nitko nije protiv toga da se neke stvari u državi urede transparentnije i ja bih se nadovezao na kolegicu Nadicu Jelaš, problem je političke volje, jer do sada je isto tako Porezna uprava imala mogućnosti i kontrolirati na neki način i vidjeti tko je što stekao, da li je na to platio porez, i da li je na neki način opravdana ta imovina koju ima sa onim šta je zaradio proteklih 20 godina. Porezna uprava vodi evidencije svakoga od nas koliko je u kojoj godini zaradio, čini mi se od '93. godine, i moguće je unazad odvrtjeti te godine i vidjeti da li naša imovina se može pokriti sa onim šta smo zaradili. Problem ako postoji, a postoji, jer mnogi ljudi nisu stekli transparentno svoju imovinu, niti im je naplaćen porez na ono šta su zaradili, može se rješavati. OIB je možda dobar način da se riješi, da se uvežu neke stvari i na kraju krajeva da da se potencijalne moguće zlouporabe u budućnosti svedu na minimum. Ali, volio bih da koji puta iz porezne uprave dođe signal da nešto nije u redu. ću vam primjer jedne akcije koju je MUP proveo proteklih mjesec dana, radi se o "akciji FOREX" gdje je 13 osoba uhićeno zbog malverzacija i krađe krađe novca hrvatskih građana 120 milijuna kuna preko tisuću hrvatskih građana koji su dali novac u tzv. "lanac sreće" koji je trajao 2 godine. E sada, on je puknuo u onom trenutku kada su prijave došle od građana koji su izgubili svoj novac i koji su novac htjeli nazad, ali nažalost nije došao, a mogao je doći zbog toga što ti ljudi koji su krali novac hrvatskih građana nisu njega spremali u čarapu. Oni su kupovali skupe automobile, kupovali su kuće, kupovali su stanove, ti ljudi koje je policija uhitila. Da je kojim slučajem se reagiralo, a moglo se reagirati jer je nelogično da netko tko nema dovoljno prihoda odjednom kupi skupocjeni automobil za 60, 70 tisuća eura ili kuću na moru. Možda puno od tih ljudi bi ostalo sa svojim novcima, odnosno ne bi se ta krađa radila 2,5 godine dok nije došlo do kraja, dok nije to puklo kao balon i mjehur od sapunice. Znači, to je ono što mi ponekad tražimo od institucija ove države, a u ovom slučaju je to porezna uprava, da kontrolira jer ona to ima pravo. Ima pravo vidjeti da li je imovina u skladu sa onim što je određena osoba zaradila. I zato kažem nije ključan OIB jer to se moglo dosada raditi i preko JMBG-a; nije ključno niti umrežavanje u neke stvari, teško mi je prihvatiti argument da porezna nije mogla pohvatati sve podatke koje su vezane za jednu osobu pa da zbog toga se to nije moglo ustanoviti. Možda je teže policiji koja treba doći do podataka od porezne nego obrnuto. Ali, porezna je ta koja je mogla reagirati puno prije nego što smo odlučili uvesti OIB. OIB je, slažem se, jedan instrument koji može u budućnosti biti dobar. I još jedna stvar koja je vrlo bitna i od koje očekujem u budućnosti određenu korist, a to je da se ne dešava da socijalne naknade dobivaju ljudi koji jednostavno na njih sukladno svojoj imovini ne bi trebali imati pravo. Znači, mi moramo otići korak dalje i vidjeti da li su naše socijalne naknade ispravno targetirane. Mi dajemo veliki novac, ali nažalost nekada se u naknade uvrste i ljudi koji imaju i veliku imovinu, koji imaju tvrtke, ali su formalno nezaposleni. Čovjek je nezaposlen, ima svoju tvrtku, zarađuje stotine tisuća kuna, eura godišnje, a prijavljen je recimo na svoju suprugu kao nezaposleni i ostvaruje poreznu olakšicu. Znači, moramo napraviti napor da se i tako iskoristi OIB u budućnosti da se vidi da li oni koji ostvaruju socijalnu pomoć u biti i jesu socijalni slučajevi ili rade zlouporabu, u biti možda čak ne zlouporabu jer na to imaju pravo, treba i zakone mijenjati da se to ne može u budućnosti raditi, ali se može na osnovu OIB-a i na osnovu podataka koje porezna uprava ima i napraviti kvalitetniji zakon kako bi u budućnosti socijalna pomoć imala bolje targetiranje. I ono što posebno zabrinjava, a nemoguće je u ovakvoj raspravi izbjeći je porast, i to je kolegica Jelaš spomenula, neplaćanje i nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa. Mi u ovom trenutku imamo skoro 13 milijardi kuna poreza i doprinosa koje nismo naplatili. 13 milijardi kuna, e sada kada gledate zaduženja koja Hrvatska radi svake godine, zadnje zaduženje je bilo nešto veće od tog iznosa. Ali praktički da smo naplatili te poreze, da nije došlo do ove situacije koje je možda ne bi trebali napraviti to zaduženje. I to je problem koji raste, koji je gotovo u ovom trenutku možda i nemoguće riješiti. Jer kako naplatiti taj novac ukoliko tvrtke tjerate u stečaj, ali jednostavno se ne može dopuštati jednima da ne plaćaju, a drugi da da moraju plaćati poreze i doprinose. Pogotovo doprinose koji su novac od svih građana i to je nažalost zabrinjavajuće da taj trend porasta neplaćanja doprinosa ove godine raste, a to je direktno kažem krađa od hrvatskih građana jer to su njihovi novci iz kojih se isplaćuju iz kojih na neki način oni ostvaruju određeno pravo kada odu u mirovinu. Znači, evo pozdravljam uvođenje OIB-a i daljnju implementaciju toga kroz ovaj zakon, poreznoj upravi dajem podršku, ali isto tako očekujem da radi ne samo tehnički dio posla koji joj je povjeren nego da gleda i pokušava otkloniti ove nepravilnosti koje nažalost u hrvatskom društvu postoje, a svjedoci smo ih svaki dan i svi znaju barem jednu osobu u svojem životu koja ne može objasniti kako je stekla određenu imovinu kada nema jednostavnog prihoda. E to je zadatak isto tako porezne uprave jer je ta imovina stečena nelegalno i novcem koji je država trebala uprihodovati kao svoj kroz porezne obveze. I to je naravno ono što bi i trebala biti temeljna zadaća porezne uprave. Hvala lijepo.

gdje se pojedini znači građani dovoze u skupocjenim automobilima i traže određene povlastice, odnosno korisnici su socijalne skrbi. I tu u svakom slučaju vidim odgovornost porezne uprave upravo u tom, s jedne strane, zato što dakle nije vodila dovoljno računa o tome na koji način su pojedinci, odnosno građani stjecali svoje imovine, odnosno nije vršila, odnosno nije primjenjivala Zakon o porezu na dohodak u dijelu koji obavezuje poreznu upravu da mora uspoređivati podatke o imovini sa podacima o primljenim dohocima tog poreznog obveznika. Pa zaista je bilo slučajeva da su ti građani bili čak možda i na poreznoj olakšici kod svog supružnika. Ali, gledajte što se još događalo u poreznoj upravi i zašto se je to moglo na taj način i zašto se je u stvari su se pojedina socijalna prava zlorabila, odnosno koristila, a da pojedinci nisu imali pravo. Dosada je bilo dakle dovoljno doći u ispostavu porezne uprave, zatražiti potvrdu i na toj potvrdi su pisali prihodi, ako ste ih imali, ako ih niste imali znači prihoda nemate jel' i ono što je još zanimljivije vi ste znači sami kao osoba napisali kolika je vrijednost vaše imovine. Mogli ste napisati da imate imovinu ne znam vrijednu 10 tisuća kuna, naprosto to nitko nije provjeravao budući da porezna uprava nema podatke rekla sam o imovini jer to vodi se u gruntovnici, doduše izjava je davana pod kaznenom odgovornošću, ali budući da nije bilo nikakvih provjera znamo da su zlouporabe bile velike. I upravo u tom dijelu znači socijalnog davanja, gdje iz proračuna se odlijeva velik dio novca, bilo je velikih zlouporaba tih prava. Ja mislim konačno uvođenjem OIB-a i povezivanjem baze podataka i Gruntovnice i Katastra i svih ostalih javno pravnih tijela bi se upravo taj problem trebao riješiti. Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Pa naš socijalni sustav je poznat kao jedan od onih koji vrlo loše targetira one kojima je zbilja potrebno, skoro nešto više od pola novca iz tog sustava pravo ljudi kojima to nije potrebno. Ja sada neću obrazlagati primjere, a tih primjera je zbilja puno. Socijalna pomoć treba doći do ljudi kojima je ona potrebna za život, a ne koji na osnovu nje ostvaruju dodatni prihod. Jer netko tko ima 15 tisuća kuna plaću nema potrebe da dobiva socijalnu pomoć. S druge strane netko tko ima imovinu vrijednu milijun eura, ili njegova obitelj bliža jer nemojte zanemariti to da se uvijek tu može netko dovinuti i prebaciti na svoju suprugu ili djecu ili majku, mi znamo da imamo dosta sposobno majke, ovih dana pratimo u Hrvatskoj majke su sposobne i punci su sposobni, to zbilja rijetko koja zemlja ima od političara sposobne majke i punce. To je jedna specifičnosti Hrvatske. Tako da treba vidjeti i taj nasljedni red tko ima kakvu imovinu i ti ljudi ne bi trebali ostvarivati pravo na socijalnu pomoć. Ali naravno treba urediti evidencije i treba dovesti zakone na takav način da to jednostavno nije moguće. Mi na žalost veliki novac koji trošimo za socijalu većina tog novca ne odlazi ljudima koji žive teško i kojima je taj novac potreban da bi zbilja preživjeli. **Šeks, Vladimir (HDZ)** U 13 i 16 minuta isteklo je vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta i zadnji govornik Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Želim se uključiti u ovu raspravu sa nekoliko rečenica i napomena i moguće i sa određenim pitanjem. Ovdje u obrazloženju ovog materijala naglašeno je da će poreska uprava biti biti koordinacijsko tijelo, tako doslovno piše, s gledišta javnopravnih tijela. U tim javnopravnim tijelima, mislim prvenstveno vjerojatno je u pitanju zemljišno knjižni odjel suda, katastar, carina, policija itd., i to je apsolutno dobro i očekujemo od toga za relativno kratko vrijeme dobre rezultate. Ono što je meni malo iz Zakona i samih izmjena, čudno da tako kažem, ovdje se nabraja što je zadatak poreske uprave, ima 15 do 20 točaka, od prikupljanja prijava, kontrole tih prijava itd., međutim, po meni nije dovoljno stavljen akcenat na realnost da je to prioritetno zadatak poreske uprave na kontrolu tih podataka iz tih prijava. Mislim da je to osnovni zadatak da se izvrši kontrola da li je bio to ugostitelj, bilo koji drugi poduzetnik ili zanatlija, da li su ti podaci koje je on prezentirao poreskoj upravi koliko toliko realno prikazani. Ovo govorim iz tog razloga što moram naglasiti, malo sam se zainteresirao za te podatke u vezi ukupnog broja ljudi koji su zaposleni u poreskim upravama. MI govorimo o višku službenika od 2, 3, 5 pa do 7 tisuća u ukupnosti u javnoj upravi i ukupnoj upravi, međutim, mislim da za poreske službe i uprave to se sigurno ne može reći bar ne na primjeru grada Osijeka i službe u Belom Manastiru jer je služba u odnosu i na predratni broj, a i poslije poslije ratni broj službenika u Poreskoj upravi u Osijeku prepolovljen, a u Belom Manastiru koja pokriva cijelu Baranju najmanje 30, ja sam tamo 10 godina bio na čelu te službe, svedeno je na svega 9 izvršitelja, 9 službenika. Prema tome, iz toga izvlačim zaključak da tako organizirana služba sa tako malim brojem ljudi nije u mogućnosti izvršiti određenu kontrolu kontrolu i realnosti tih poreskih prijava, mislim da bi u toj budućoj organizaciji o tome malo trebalo voditi računa, naravno

dosta rizično i opasno. Mislim da je to svakome jasno. Još bih samo naglasio jedan momenat a to je određena tajnost tih podataka, to vjerojatno taj kriterij nije isti kod svake uprave, ali tu bi trebalo dati određene naputke što je tajno, a što nije i konačno sa ovom službom novom, sa tim OIB-om, nigdje nije naglašeno da li će lokalna samouprava moći koristiti određene podatke jer lokalna samouprava je sigurno zainteresirana za svoje građane, odnosno za pojedine kategorije građana u tom smislu kakva je imovinska i druga situacija tih građana. Prema tome, što se tajnosti tiče mogu prihvatiti apsolutno da je sve tajno dok se vodi postupak ali ako izda to pravomoćno rješenje, ne znam baš da li je to sve tajno mi imamo dosta problema oko dobivanja takvih podataka vezano za tajnost. previše posvetiti pažnju toj tajnosti mislim da se pogoduje utajivačima poreza i mislim da bi tu trebala biti malo definicija jasna što je u ukupnim tim podacima, koji su to podaci strogo tajni, a koji nisu. Apsolutno podržavam Prijedlog izmjene ovog Zakona vezano za Poresku upravu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika gospodin zastupnik gospodin činjenica je da više od 17 godina dakle od uspostavljanja novog sustava lokalne i regionalne samouprave. Lokalna samouprava se tretira kao svaki običan građanin u dobivanju ili prikupljanju podataka od Porezne uprave. I kod svakog traženja podataka odgovor je porezna tajna. Mislim da u ovom slučaju to ne bi smjelo biti, jer smo mi zapravo isto tak porezni organ, ma kako se zvali porezi koje mi raspisujemo ili utvrđujemo. I druga stvar, da mi zapravo nikada ne znamo koliko imamo poreznih obveznika koji žive na području grada, na području općine. To je isto tako podatak koji je porezna tajna, ja ne znam zbog čega. I zapravo ovisimo o pretpostavci da se pošteno dijeli novac poreza na dohodak. Rekao je jedanput naš kolega gradonačelnik koji je rako ili sam prije dobivao previše ili sada dobivam premalo. Teško je utvrditi, zatvorena je tvornica od tisuću ljudi, a ja dobivam jednake porezne prihode iz poreza na dohodak. Da bi odagnali sumnju u to, ali da bi i zajednički kreirali određene mjere, jer i POrezna uprava sama po sebi neće moći samo uz pomoć ovoga hardvera ili softvera nego u zajedničkom djelovanju i sa lokalnom samoupravom ostvariti rezultate o kojima su govorile sve kolege i kolegice u svom obraćanju. Svi pozdravljamo donošenje ovog zakona, smatramo da je potreban ali velim treba i predvidjeti veću dostupnost podataka. Jasno klasificiranost da ne može svatko baratati i javno objavljivati ako i dođe do podataka koji nose uvjetno rečeno oznaku tajnosti. Hvala lijepo. Odgovor na repliku. po sadržaju rada koju obavlja, moglo bi se reći ja to znam ovako krstiti kao uprava komunalne firme jel je 70, 80% poslova vezano za određenu komunalnu problematiku. Ali da u lokalnoj upravi nije svejedno koji su ti prihodi, kako se ostvaruju iz pojedinih izvora, to apsolutno stoji. I u tom smislu mislim da bi ta veza sa poreskom upravom apsolutno trebala biti daleko tjesnija odnosno kvalitetnija. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I završni osvrt državni tajnik Zdravko Marić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Evo kratko na kraju prije svega naravno zadovoljstvo osobno i u ime vladinih ... financija što kao što smo čuli svi klubovi podržavaju Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o POreznoj upravi i iz rasprave što se čulo vidi se koliko je zapravo i sam OIB i cijeli taj sustav koji implementiramo i koji će u potpunosti saživjeti sa 1.1.2011. godine kako je prepoznat kao izuzetno važan i svrsishodan alat. U isto vrijeme dozvolite mi dosta je rasprave bilo od pojedinih zastupnika i zastupnica i u okviru rasprave ja bih rekao što iskustveno vrlo dobro poznaju rad POrezne uprave, pa je izuzetno drago bilo čuti da su prepoznati ne samo napori koje je Porezna uprava i njeni zaposlenici čine, nego je prepoznata i sama važnost Porezne uprave. Citirat ću jednog od zastupnika koji je rekao da "u ovim uvjetima financijska kontrola i financijska disciplina sigurno ide na prvo mjesto". Spomenuti moj kolega ravnatelj, on je danas ja ću to vrlo jasno reći iz vrlo opravdanih razloga odsutan, ne iz razloga koje je uvaženi zastupnik naveo iako se ispravio da je bio lapsus. Evo ja sam danas ovdje u njegovo ime zajedno sa kolegicom i kolegom koji su zapravo na ovom zakonu izuzetno puno radili naravno i sa ostalim ljudima u Poreznoj upravi. Dozvolite mi na kraju da se osvrnem na nekoliko opservacija i nekoliko komentara koje ste dali. Dakle što se tiče onoga po pitanju faza ili dvije etape koje sam spomenuo u uvodnoj riječi. Dakle, te dvije faze i uvođenje implementacije i OIB-a nisu isključivale ni u kom slučaju jedna drugu i ne isključuju jedna drugu. Samo da kažem jedan podatak, dakle prva faza implementacije OIB-a je trajala gotovo ni gotovo 6 mjeseci. Dakle, mi smo krenuli sa 1.1.2009. sa dodjelom OIB-a i u prva tri mjeseca smo napravili gro posla, a zadnje zapravo smo dodijelili tamo negdje u mjesecu lipnju. U isto vrijeme, za vrijeme provedbe te prve faze i same dodjele osobnih identifikacijskih brojeva mi smo radili upravo na ovoj temi koju smo danas raspravljali u Saboru. Isto tako, na jednu opservaciju koju smo čuli da je ovaj zakon išao prekasno. Dozvolite mi isto tako da kažem, dakle u samoj početnoj fazi implementacije mi smo mislili zaista da će sam Zakon o osobnom identifikacijskom broju biti dovoljan. Međutim, iskustvo i praksa koju smo spoznali tijekom mjeseci zapravo je pokazala da je potrebno implementirati jedan dodatni pravni akt, odnosno implementirati te odredbe u ovaj Zakon o Poreznoj upravi. Što se tiče rada i djelokruga Porezne uprave, dakle što se tiče ovih evidencija mi smo se dosta, u raspravi se dosta čulo o evidencijama, prije svega nekretnina i najčešće se i u našoj praksi spominju automobili. Sigurno to nisu jedine dvije evidencije, ali dozvolite mi isto tako da kažem da se upravo na tom segmentu radi puno i puno je toga i poboljšano i unaprjeđeno. Međutim, da ne bi ovdje sada netko mislio da i postavio pitanje zašto nam uopće trebaju onda ove izmjene i dopune zakona i čemu onda OIB ako već smo do sada radili evidencije, ako se već do sada išlo u određene kontrole ukoliko bi se uočili nesrazmjer između imovine i primitaka sukladno članku 63. Međutim, ono što je izuzetno važno reći, mi sada dobivamo jedno puno efikasnije, puno točnije i u konačnici puno kvalitetnije sredstvo jer se temeljem ovih izmjena i dopuna zapravo sustavom automatizma djelatnici odnosno zaposlenici Porezne uprave aktiviraju i idu izravno na teren u kontrolu. Isto tako, što se tiče ove poveznice i umreženosti pojedinih tijela evidencije na razini državne uprave, isto tako dozvolite mi da kažem da tu isto izuzetno veliki napredak se čini napredak se čini na jednom malom segmentu, dakle evidencija prebivališta, nešto što je ja bih rekao u vlasništvu Ministarstva unutarnjih poslova. Ukoliko dođe do promjene prebivališta ona se praktički u terminima nekoliko sekundi ažurira i usklađuje sa evidencijom oko OIB-a. Dakle, isto tako što se tiče vrlo često spominjane teme smrtnog lista. Dakle, ukoliko dođe do slučaja da je netko od obveznika odnosno građana preminuo dakle ta evidencija se isto tako automatski ažurira. A s tim u svezi ja dovodim i sljedeću temu koju ste otvorili ovdje u raspravi i ja smatram da je izuzetno važna, međutim isto tako vidim da dobar dio vas je to i prepoznao ovim izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi. Dakle, da nismo sa osobnim identifikacijskim brojem nije namjera bila samo i isključivo gledati perspektivu Porezne uprave i službenih evidencija nego upravo ono što smo zapravo i predvidjeli ovim izmjenama i dopunama, dakle da i postoje neka druga javnopravna tijela koja mogu biti i trebaju biti korisnici ovog alata na način da u svom djelokrugu posla, a to je recimo prije svega u sustavu socijalne skrbi ovi podaci im itekako mogu koristiti. Pa već spomenuti primjeri vezano za pojedine oblike socijalne pomoći i na nazovimo tako nesrazmjer između obveznika sigurno da nešto što će osobni identifikacijski broj zapravo služiti kao alat ili instrument da se takve stvari više naravno ne događaju. ne događaju. A isto tako u samom ovom zakonu vidjeli ste i sami, vrlo dobro dakle tu poveznicu između tijela koje je vlasnik određenog podatka i tijela koje je korisnik i sponu između njih koji opet čini Porezna uprava kao čuli smo koordinacijsko tijelo. Evo to je što se tiče samih vaših komentara i rasprava. Još jedanput na kraju evo dozvolite da se zahvalim svima na raspravi i još jedanputa iskažem zadovoljstvo što ćete podržati ove izmjene i dopune. Hvala lijepo. Hvala lijepo državnom tajniku. Ovime je i rasprava po ovoj točci zaključena. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Prošlo je 13,30 po našem uobičajenom ritmu rada, obznanjujem pauzu. Nastavit ćemo u 15, a na dnevnom redu će biti Zakon o patentu kao što je dnevnim redom i utvrđeno. Hvala